Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt izgradnje II B faze autoceste Rijeka – Zagreb", s Konačnim prijedlogom državni tajnik u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Zdravko Livaković će dodatno obrazložiti Prijedlog. Izvolite. **Livaković, Zdravko** Cijenjeni gospodine predsjedniče, cijenjeni zastupnici. Evo sam par rečenica vezano uz ovu točku. Hrvatska Vlada je svojim programom građenja javnih cesta za period 2005. – 2008. među ostalim cestama predviđeno je dovršenje punog profila autoceste do Rijeke. Sami znamo iz medija koliko je ta cesta opasna i vrlo često se zbog njenih tehničkih elemenata događaju nesreće. Taj prometni pravac na odvojku 5. koridora, tzv. 5B koridor, je iznimno važan i za luku Rijeka i za općenito gospodarski razvoj Hrvatske. Prema tome, tih zadnjih 44 kilometra su prioritet i oni se trenutno su u fazi izgradnje. Ukupna vrijednost ulaganja dovršenja ove pune faze je 290 milijuna eura, a financijska konstrukcija zatvorena na sljedeći način. 30 milijuna eura će osigurati tvrtka "Autocesta Rijeka-Zagreb", 210 milijuna eura osigurava se kreditom Europske investicijske banke, a 13. srpnja ove godine Hrvatski sabor je potvrdio taj ugovor i ostalo je još ovih 50 milijuna eura koji će se financirati zajmom Europske banke za obnovu i razvoj. Time bi financijska konstrukcija za taj projekt bila zatvorena i u roku do kraja 2008. bi imali puni profil do Rijeke gotov. Sam zajam je znači iznosa 50 milijuna eura, u roku otplate 25 godina. Poček je 4 godine, a kamata je varijabilna, 6-mjesečni euribor plus 1%. Evo, ja bi time završio svoje izlaganje. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ovo je jedan od zakonskih prijedloga kojega je doista ugodno i podržati i braniti jer oko njega, vjerujem, postoji doista politički konsenzus. Republika Hrvatska je točno godinu dana i 3 mjeseca nakon priznanja od članica zemalja Europske unije postala i punopravna članica EBRD-a, Europske banke za obnovu i razvoj, sa udjelom od nekih 73 milijuna eura. Evo, dakle, u tim godinama za koje mnogi nostalgičari smatraju da su propale godine. Svrha je osnivanja ove banke jest financiranje projekata zemalja srednje i istočne Europe koje primjenjuju načela višestranačke demokracije pluralizma i tržišne ekonomije. Ukupna vrijednost zajmova koji su do danas uloženi kod nas su 1,6 milijardi eura za oko 70 projekata, a vrijednost tih projekata oko 4 milijarde eura, što je doista vrijedno i s povjerenjem. U tim projektima su primjerice i obnova sustava zračne plovidbe i obnova autocesta, obnova električne distribucijske mreže, lokalna infrastruktura, zaštita okoliša, obnova željezničkih lokomotiva, itd. Dakle, projekti od životne važnosti. Dobra suradnja, priznanje i povjerenje u Republiku Hrvatsku nastavlja se i ovim zajmom za izgradnju II B faze autoceste Rijeka-Zagreb, odnosno za izgradnju punog profila autoceste ukupne duljine 44,26 kilometara od Hikovice do Stare Sušice. Vrijedno je spomenuti da je pored ovih 50 milijuna eura za ovu namjenu već osigurano 210 milijuna eura iz zajma Europske investicijske banke, ali i 30 milijuna eura iz vlastitih sredstava društva autocesta Rijeka-Zagreb. Kao što reče državni tajnik 25 godina, 4 godine je poček je povoljno. Vjerujemo da zahvaljujući našim vrijednim i izvrsnim građevinarima nećemo morati plaćati 0,5% godišnje za neiskorištene iznose kako to ovaj ugovor predviđa. Pored same izgradnje i povjerenje u Republiku Hrvatsku najvažnije je istaknuti da se kredit neće vraćati iz državnog proračuna, već će to činiti samo društvo "Autocesta Rijeka-Zagreb Ovo su dakle, prave investicije koje same sebe otplaćuju, vraćaju kredit, a uz to mnogi drugi od toga imaju koristi, zarade, ali i ugodnosti i sigurnosti vožnje. Ovo je jedan od projekata koji puno više daje nego uzima. Što više takovih investicija brže ćemo napredovati, brže ćemo smanjivati broj nezaposlenih i brže će nam rasti životni standard. Zato čim prije donesimo ovaj Zakon i prihvatimo i hitnost postupka. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani zastupnik Ivan Vučić. Izvolite. **Vučić, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Prije svega, moram izraziti svoje zadovoljstvo što je Vlada krenula u izgradnju ovog projekta, izgradnje punog profila autoceste Zagreb-Rijeka i hrvatska Vlada je još 20. srpnja 2006. godine prihvatila izvješće sa pregovora i ovlastila ministra financija o potpisivanju ugovora o jamstvu za izgradnju

i Autoceste Rijeka-Zagreb kao dioničkog društva u vlasništvu države Hrvatske. Prema uvjetima ponuđenim od Europske banke za obnovu društvo "Autocesta Rijeka-Zagreb", zajam će biti odobren na 25 godina uz poček 4 godine, uz kamatnu stopu vrlo povoljnu, varijabilna šestmjesečnih euro …/Govornik se ne 30.10. iznosi 4,71%. Dobro je reći nekoliko riječi o autocesti Zagreb-Rijeka koji je ukupne dužine 146 146 kilometara, po završetku prve faze u punom profilu autocesta je 91 kilometar, a preostalih 55 kilometara je u profilu poluautoceste. Faza dva izgradnje sastoji se od dogradnje 55 kilometara autoceste na njezin konačni puni profil, a sastoji se od ustručenja trase 15 vijadukata i mostova te 11 tunela. Druga faza podijeljena je u dvije faze, fazu A i fazu B za koje dajemo i donosimo ovaj Zakon i jamstvo. Faza A, kratko o njoj. Dogradnja je punog profila autoceste na dionici Kupljak-Vrbovsko u dužini od 11 i pol kilometara sa vrlo zahtjevnim objektima na toj dionici kao vijadukt …/Govornik se ne razumije./… od dužine 924 metra i tunela Veliki Gložac duljine tisuću 126 metara. Ukupna duljina objekata na toj dionici je 3,2 kilometra što iznosi 38% duljine dionice u izgradnji. Faza B izgradnja autoceste predstavlja dopunu na puni profil autoceste ukupne dužine 44,26 kilometara od Kikovice do Stare Sušice i podijeljena je na pet dionica. Na dionici je 9 tunela, 10 vijadukata, jedan most ukupne dužine 11,83 kilometra što ukupno iznosi cirka 26% ukupne i ukazuje na izuzetnu složnost terena te radova koji trebaju biti izvršeni. Ugovori sa izvoditeljima radova za drugu B fazu potpisani su 25. svibnja 2006. godine te su isti uvedeni u posao i započeli radove već 29. svibnja. Radovi izgradnje trajat će do 2008. godine. Dobro je reći da u sklopu tog projekta predviđen i izgradnja čvora Vukova Gorica-Netretić na području Karlovačke županije jer je bilo puno, puno pitanja i u ovom našem Saboru, a i na Županijskoj skupštini Karlovačke županije zašto nema tog čvora i koji je potrebit za povezivanja Hrvatske sa Slovenijom, a onda tako i sa Bosnom i Hercegovinom. Razloge za izgradnju punog profila autoceste treba tražiti i u prometnim nezgodama, nesrećama koje se događaju na žalost na toj autocesti i iz statistike je na žalost vidljivo da veliki broj prometnih nezgoda koje se događaju na toj autocesti veliki dio se događa upravo na dionici poluautoceste i da je ona kao takva opasna za promet. Na autocesti Rijeka-Zagreb tijekom 2006. godine bilo je ukupno 11 prometnih nesreća sa 17 smrtno stradalih osoba. Od navedenih 11 nesreća na poluautocesti ih je bilo 8 sa 14 poginulih, a na autocesti 3 sa samo 3 poginula što je dobro sa samo 3 poginula, a u usporedbi sa poluautocestom sigurno nije ako znamo da je autocesta 91 kilometar, a poluautocesta 55 kilometara onda iz tih podataka svakako vidimo koliko je opasnija poluautocesta i ono što je interesantno iz analize vozači koji su uzrokovali nesreće bili su životne dobi između, iznad 45 godina. Mi uvijek svi govorimo kako mladi divljaju po autocestama, ova statistika je nešto druga, ali upravo i nas upozorava koji puno koristimo tu autocestu da su ti ljudi iznad 45 godina upravo poslovni ljudi na relaciji Zagreb-Rijeka ili Zagreb-Istra i svakako ovi podaci o nesrećama opravdavaju ulaganje poduzeća autoceste i ovo jamstvo je donošenje ovog Zakona i kao takvog svakako ga treba podržati. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Zdenko Antešić. Izvolite. Hvala lijepa. Ispravio bih netočan navod gospodina Vučića koji je rekao da je ova Vlada krenula u projekt dovršenja autoceste Rijeka-Zagreb. To je netočan navod. Točno je zapravo da je to nastalo kao aktivnosti prošlih Vlada, prošlih Vlada, a ova Vlada, a istina je da i zbog nesnalaženja ove Vlade i promjena rukovodstva, dovršetak ove autoceste Rijeka-Zagreb će kasniti godinu dana. Kolega Antešić, vrlo sam pozorno slušao zastupnika. Rekao je da je Vlada krenula u nastavak, nastavak izgradnje, ne u izgradnju, nego u nastavak izgradnje što je bitna razlika. Poštovani zastupnik Vlado Jelkovac. Izvolite. Ja zaista mogu potvrditi, svatko tko je pozorno slušao onda je mogao čuti da je gospodin Vučić rekao da je ova Vlada krenula u nastavak izgradnje, a najposlije svima je nama poznato da je autocesta ipak u najvećem dijelu izgrađena u punom profilu cirka kilometara poluautoceste koju treba dograditi u puni profil autoceste. Kad bismo samo gledali ovaj tekst sporazuma, odnosno ugovora koji je pred nama onda vjerojatno o njemu i ne bi trebalo nešto posebno razgovarati. Radi se dakle o osiguranju dodatno potrebnih sredstava za završetak tog projekta i to je naravno projekt kojeg svi trebamo pozdraviti, posebno ovi podaci koji su pri kraju govora kolege Vučića rečeni o prometnim nezgodama i ljudskim žrtvama na toj dionici su taj dodatni poticaj i argument zbog kojih doista treba poluautocestu što je moguće prije pretvoriti u autocestu sa punim profilom i zadovoljstvo je konstatirati da to možemo očekivati već 2008. godine. Najveći broj nezgoda, ali na žalost i ono što je posebno bitno sa stravičnim posljedicama i sa najvećim ljudskim žrtvama dešava se upravo na tom dijelu kojeg tretirao kao poluautocestu. Svi mi koji se češće vozimo tom dionicom svjedoci smo pa ja ću reći doslovce luđaka na autocesti gdje ljudi pretiču na punoj crti, gdje pretiču u zavojima, gdje pretiču s desne strane po zaustavnom traku i mislim da je pravo čudo što mi nemamo i više saobraćajnih nezgoda i više smrtnih slučajeva na tom dijelu. Evo samo još nekoliko tehničkih podataka iz ovog prijedloga. Dakle, rečeno je već auto-cesta ukupne dužine 146 kilometara od kojih je 91 kilometar izgrađen u punom profilu i ostaje dakle 55 za dovršiti. Prva faza tog nastavka ili faza 2A već se radi i sve ono što je njome ugovoreno sljedeće godine biti će u funkciji. Ostaje faza 2B ukupne duljine 44,26 kilometara i ona će biti dionica od Kikovice do Stare Sušice podijeljena na 5 dionica i u funkciji 2008. godine. O samom financijskom aranžmanu također mislim da ga treba pohvaliti obzirom da se radi o 50 milijuna eura potrebnih za konačno financiranje na 25 godina sa 4 godine počeka. I evo, zadovoljstvo će nam svima skupa biti kad se 2008. godine provezemo punim profilom auto-ceste od Zagreba do Rijeke. Hvala. gotovo svakodnevno možemo vidjeti vijesti o prometnim nesrećama, često s vrlo teškim i tragičnim posljedicama na auto-cesti Rijeka-Zagreb. To se posebice odnosi na dio koji nema izgrađen drugi kolnički trak s obzirom na činjenicu da većina vozača po inerciji vozi istom brzinom kao i na dijelu s punim profilom. U situacijama intenzivnog prometa što je na ovoj prometnici svakodnevno tijekom cijele godine a s obzirom na njen geografski i gospodarski značaj neophodno je dovršiti puni profil kako bismo posebice u zimskim uvjetima imali bolju protočnost i sigurnost prometa. Iako je dio sredstava za nastavak gradnje bio osiguran i na raspolaganju nakon dovršetka dionice Bosiljevo II – Vrbovsko, ona je naprasno odlukom ove Vlade stopirana na 2 godine a ulaganju u auto-ceste proglašena su deficitom policijske Vlade. Da je gradnja nastavljena dotadašnjim intenzitetom ona bi bila dovršena već ove a najkasnije iduće godine. Ipak mi je drago da je Vlada i na ovom primjeru barem djelomice prepoznala svoju grešku i ovim je ugovorom ispravlja. Kažem djelomice jer je još uvijek ostalo goruće pitanje riječke zaobilaznice odnosno njenog sjevernog traka koji čini spojnicu auto-ceste Rijeka-Zagreb sa graničnim prijelazom Rupa odnosno glavnim ulazom turista u našu zemlju sa zapada i kasnije njezin nastavak prema Žutoj Lokvi odnosno Dalmaciji. U ljetnim mjesecima svakodnevno smo svjedoci horora koji se odvija na tih desetak kilometara prometnice jer dolazi do velikih zagušenja koja ta prometnica s jednim prometnim trakom u jednom smjeru nikako ne može progutati pa dolazi do kilometarskih kolona koje ne da pužu nego jednostavno ponekad i satima stoje. Posljedice su česte prometne nezgode i na ovoj dionici a nerijetko i sa tragičnim posljedicama. Ako se tako nešto dogodi još i u tunelu dodatnu tragediju u takvim slučajevima čini preusmjeravanje prometa kroz grad Rijeku jer tek tada nastaje pravi pakao i blokada grada koji traje satima o čemu smo bili svjedoci ovog ljeta u dva navrata. Zato smo kolege i ja podnijeli amandman na proračun Hrvatskih auto-cesta za 2007. godinu i nadam se da će taj amandman biti i usvojen. S obzirom da svakog tjedna vozim ovom auto-cestom na putu za Zagreb poznata mi je i situacija tijekom cijele godine i pozdravljam odluku da se intenzivira njezino dovršenje u punom profilu tako da ću s veseljem podržati ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala. Ispravci navoda, poštovani zastupnik Vlado Jelkovac. Ispravljam krivi navod kolegice Perman koja je rekla da je Vlada konačno uvidjela svoju grešku i nastavlja izgradnju punog profila. To nije točno kolegice Perman. Vlada jedino u skladu s dinamikom gradnje državnih cesta i auto-cesta nastavlja gradnju auto-ceste. Drugi ispravak, poštovana zastupnica Irena Ahel. Izvolite! Međutim, tu se postavlja pitanje i odgovornosti županijske odnosno lokalne vlasti za ishodovanje sve potrebne dokumentacije. Pa da su se malo bolje potrudili možda smo mogli krenuti i s tim. Priključujem se vašem oduševljenju za dovršetak auto-ceste Rijeka-Zagreb. Međutim, htio bi vam replicirati u jednom dijelu koliko se Vlada brine o riječkom prometnom čvoru. Brine se na način da u državnom proračunu za ovu godinu je uvrstila 20% manje sredstava za dionicu Rupa-Rijeka-Žuta Lokva. Riječki prometni čvor je totalno zagušen. Dakle, on je začepljen a po drugoj strani otvaraju se novi prometni pravci uz dužno poštovanje koji ne vode nigdje. Dakle, otvaraju se novi prometni pravci dalje. A riječki prometni čvor koji je totalno zagušen, kroz kojega prolazi gro turista koji dolaze u Hrvatsku, njemu se smanjuje 20% u ovoj godini od 49 u 2006. na 40 milijuna u ovoj godini i to je briga ove hrvatske Vlade za riječki prometni pravac. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Biserka Perman. **Perman, Biserka (SDP)** Hvala lijepo. Pa evo, mogu se samo složiti i pridružiti na određen način ovoj konstataciji odnosno kritici po pitanju riječkog prometnog pravca i po pitanju gradnje auto-ceste Rupa-Rijeka-Žuta Lokva.

Državni tajnik, završni osvrt Zdravko Livaković. Izvolite! Evo, vezano na samu točku znači dinamika svih radova na ovoj auto-cesti će biti u ugovorenom roku. Svi su poslovi povjereni već putem javnih natječaja. Prema tome, rok 2008. je sa ovim zajmom zagarantiran a onaj koji se vozi ovim pravcem a to su ima mnogih ljudi ovdje prisutnih, vidi se tamo intenzivno radi u vrlo teškim uvjetima jer je ta dionica poprilično teška. Međutim, gospođi zastupnici vezano za riječku aglomeraciju znamo za amandman na državni proračun. Međutim, morao bi demantirati nekakve ovdje izrečene stavove. Konkretno, na ovoj cesti o kojoj je danas riječ ukupna investicija tih 55 kilometara je 310 milijuna eura. Ja ne kažem da je to samo Rijeka, to je izuzetno bitan dio Hrvatske auto-ceste su izgradile prošle godine Rupa-Rijeka dionicu koja je koštala 4 stotine 22 milijuna kuna. Činjenica je da nije potez od Rijeke do Žute Lokve putem preko Senja ušao u državni proračun u izvođenje ali je sa iznosom dovoljnim i svi su ugovori za projektiranje potpisani tako da će priprema tog pravca biti biti za slijedeći, znači bit će potpuno pripremljen sa građevinskim dozvolama za slijedeći planski period. Što se tiče državnih cesta o kojima je ovdje bilo riječi prvenstveno prolaz kroz Rijeku Hrvatske ceste u čijoj nadležnosti je ta izvedba tog dijela od Birača do Orehovice započeli su radovi na onim dijelovima na kojima smo ishodili građevinske dozvole ali bivša uprava Hrvatskih cesta nije izvršila pripremu u prethodne četiri godine i na žalost Riječana i svih nas skupa ne možemo, nismo mogli bržim ritmom krenuti u taj zahvat taj zahvat koji je slažem se jedan veliki problem u prometnom povezivanju čitave Hrvatske. Ovih dana po dovršenju tehničkih pregleda dionica između Orehovice i Svetog Kuzma će biti puštena u promet, imali smo određenih problema sa nepredviđenim klizištima. To je sanirano tako da što se tiče tog dijela mislim da za koji dan će biti samo otvaranje radova. Uskoro će pred ovim poštovanim domom biti i potvrđivanje ugovora o zajmu sa kreditom za Europsku banku za obnovu i razvoj, znači sa istom ovom bankom za dionicu od Svetog Kuzma prema Križišću, govorim sve o četverotračnim cestama. I za razliku onoga što je ovdje rečeno dovoljno novaca je predviđeno za sam od Orehovice znači do Diračja za tu fazu radova. Prema tome, ukupna ulaganja koja se u periodu peta osma kroz Hrvatske ceste ulaže u prolaz kroz Rijeku da ga tako nazovem je 9 stotina 64 milijuna kuna i to su stvarni podaci. Još bih tome napomenuo i spojnu cestu između ove, znači sa dionice Orehovica-Sveti Kuzam. Gradi se potpuno nova cesta koja je u projektu …/Govornik se i ta cesta će biti gotova do ljeta iduće godine zajedno sa onim kompliciranim tunelima. Riješeni su svi imovinski odnosi i u pomorskom dobru i sa Hrvatskim željeznicama tako da ćemo mi te rokove u potpunosti i mislim da će stvarno Rijeka što je svima nama cilj